narodni poslanik, Srbislav Filipović. **Srbislav Filipović** Hvala, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kultura je često u našem društvu na neki način zapostavljena tema i rekao bih, kao što i deca misle ili su mislila ranije u školama, da kad se pomene fizičko ili likovno ili muzičko, da je to neki predmet koji je proći ćemo lako, da smo se tako i kao društvo ophodili decenijama unazad i prema kulturi.To se oslikavalo kroz stanje koje smo imali u Narodnom muzeju i kroz biblioteku o kojoj sam već govorio i knjigama, a evo i koleginica je govorila kako je prethodna vlast, prethodni režim čije danas kao opozicija perjanica Dragan Đilas, kako su oni doživljavali Sajam knjiga, pa su hteli to da ukinu, pa da ponovo oni započnu nešto, jer od njih tobože sve počinje. Od njih zapravo počinje samo ono što je nekultura, a ta nekultura, rekao bih, mogla bi da se ogleda i u tome, gde bi mi mogli da damo značajan doprinos, da se nikada ne zaboravi šta je urađeno i kako je rađeno, kada bi se otvorio neki virtuelni pravi muzej, muzej laži, muzej propalih projekata i pljački. Pa, bi recimo u tom muzeju laži, prva postavka mogla da bude Marinika Tepić, od ljige do ljige, na primer.Ja neću o njima dalje govoriti kada je kultura u pitanju. Hteo bih da nastavim tamo gde sam i počeo.Kultura je jedan od stubova društva i narod koji zaboravi svoju kulturu, koji ne neguje svoju kulturu, svoju istoriju, svoju tradiciju, će doći u situaciju da krene da neguje tuđu istoriju i da postane deo tuđe tradicije, a onda će izgubiti sebe, a kad izgubi sebe, gubiće i teritoriju, a onda će polako potpuno i biološki sebe izgubiti u vremenu koje je pred njim.Svi znamo kako mi kao društvo stojimo kada je u pitanju populaciona politika, kada je u pitanju rađanje dece kod nas. To je jedna od opasnosti. Ali, rekao bih, kroz temelj kulture možemo mnogo da popravimo i tu, kroz buđenje svesti kod naših ljudi o tome šta je naša kultura, koliko je velika naša istorija, koliko imamo bogatu kulturu i tradiciju, koliko je ovaj narod iznedrio značajnih ljudi za svetsku kulturu i svetsku kulturnu baštinu. O tome smo govorili u načelnoj raspravi, koliko je značajnih ljudi, od Pupina, Karadžića, Tesle, itd, da ne govorim o sportistima današnjice, Novaku Đokoviću, koliko je ljudi iz srpskog naroda poniklo iz ove države, koje mi nismo ni razumeli možda u njihovim počecima, koje nismo kao država dovoljno ni pomogli.Da ti ljudi su sami sebe promovisali, sami sebe stvorili, ali onda nisu promovisali sebe kao deo neke druge države koja im je možda pomogla da završe svoje školovanje ili im pomogla u sportskoj karijeri, već su ponosni bili na svoje pretke, na svoje poreklo i nisu rekli u tom momentu država nije mogla ili nije imala razumevanja da mi pomogne, već su znali da je država nešto mnogo veće i mnogo šire od toga, od kultura to i predstavlja. Ona nije i ne bi trebalo da bude samo odraz trenutne politike u jednom društvu, pa, recimo, one nesrećne od 2000. do 2012. godine. Srpska država postoji preko hiljadu godina. I kultura srpske države bi trebala da bude baš to. Tih hiljadu godina i preko hiljadu godina postojanja srpske države je mnogo veće nego 12 godina propadanja, pljačke, kriminala i korupcije koje u ovoj Srbiji oslikavaju i oslikava danas kroz opoziciono delovanje Dragan Đilas.Mnogo Đilas.Mnogo ste kao ministarstvo uradili, pre svega, rekao sam to, i zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je svestan značaja kulture i u simboličnom smislu i u bukvalnom smislu za naš narod.Mi moramo da obnovimo svoje istorijsko sećanje, moramo da se ponosimo svojim precima, da snimimo i više filmova, rekli smo da se Skupština i politika ne meša u filmove, ali da snimimo više filmova koji govore o našoj istoriji i tradiciji, ne samo iz Drugog svetskog rata i baštinjenja tradicije na partizanske borbe i narodnooslobodilački pokret, već da pravimo i filmove i serije daleko više o Prvom svetskom ratu, o Prvom i Drugom srpskom ustanku, o vremenu Nemanjića, o vremenu stradanja Srba nakon Kosovske bitke, o vremenu kada smo definitivno pali pod ropstvo pod Osmanskom imperijom, da osvetlimo period istorije nakon pada Smedereva do Prvog srpskog ustanka. Rekao bih da tu možda i ne znamo dovoljno sami o sebi.Ima nekoliko stotina godina u istoriji koje nismo dovoljno prikazali našoj deci, ali to možemo i kroz udžbenike, jeftinije je, na neki način, nego ekranizovanje takvih tematika, da prikažemo deci šta se dešavalo u tom periodu, na koji način smo uspeli da tada, u mnogo težim okolnostima nego danas, kada imate internet, društvene mreže, mnogo lakše priliku da promovišete sopstvenu kulturu i istoriju tada da opstanemo i da budemo verni i dosledni onome što jesmo. Jesmo Srbi i ponosimo se time.I tada ona snažna Otomanska imperija nije mogla da suzbije kod srpskog naroda njegovu pravoslavnu veru, njegova hrišćanska osećanja, nije mogla da suzbije kod nas to da prestanemo da slavimo slavu, da idemo u crkvu. Uspeli smo da se izborimo kada su Osmanlije zabranile da zvone crkvena zvona, da ponovo počnu da crkvena zvona zvone. Uspeli smo da se izborimo da opstane naše pismo.Danas se mnogo teže borimo sa tim. Danas možda dobar deo poslanika koristi više latinicu nego ćirilicu. Znači, danas, kada nam je mnogo lakše, mi, rekao bih, kao pojedinci, ne činimo dovoljno da sačuvamo sebe, već se nekako utapamo pred tim globalističkim izazovima vremena u nešto što može da nas odvuče u jednu stranputicu, a to je da se stopimo u jednom vremenu sa nekim mnogo većim i mnogo silnijim nego što smo to mi danas.Upravo danas.Upravo ta naša istorija i tradicija jesu ono što nas izdvaja u odnosu na mnoge narode na Balkanu i na ovom prostoru. Siguran sam da time možemo da se ponosimo. Ne treba da negiramo šta se nekada desilo, da je neki pojedinac hteo nešto da uradi loše u ime našeg naroda, to je tačno, ali hajde da na to stavimo tačku. To se desilo u periodu od pet ili deset godina, ali naša istorija traje preko hiljadu godina. U tih hiljadu godina nismo nikada vodili osvajačke ratove, nismo nikada vršili nikakve genocide, nismo nikada ubijali, nismo stvarali masovne grobnice, nismo pravili koncentracione logore kao što je Jasenovac, nismo pravili mnoge druge jame po Bosni i Hercegovini koje su činili u Drugom svetskom ratu našem narodu.Mi smo bili ti koji su oslobađali. Oslobodili smo sve te prostore od fašizma, od nacizma, od mnogih drugih zavojevača i osvajača i time možemo da se ponosimo. Nismo nikada kao narod i kao država imali bilo kakve loše namere ni prema kome, da bismo mi sad krili da bismo krili svoju tradiciju, da bi nas bilo sramota i jedne godine u postojanju srpske države.Mi smo bili više narod žrtva nego bilo šta drugo u svojoj istoriji, stradalnici, rekao bih možda najveći na ovim prostorima, od strane svih onih koji su živeli oko nas.Zbog nas.Zbog čega to govorim? Zbog toga što je u današnjem izdanju dnevnog lista "Danas", to sam video na njihovom portalu, poslanik DS sa njihove liste, Tomislav Žigmanov, govorio o strašnom položaju hrvatske manjine u Srbiji, gotovo jeziv položaj. Kaže da su oni najomraženija nacija u Srbiji i da Hrvati žive u nekom strašnom strahu od Srba i od države Srbije.Ja Srbije.Ja kao poslanik učestvujem i u radu kao predsedavajući poslaničke Grupe prijateljstva sa Hrvatskom i moram da odgovorim na to da prosto to ne da nije tačno, nego su to potpuno jedne, rekao bih, već deo organizovane histerije, sveopšte, protiv podrivanja države Srbije, pa sad idemo i iznutra.Sad iznutra treba da prikažemo da su Srbi protiv nacionalnih manjina, a rekao bih da je možda položaj nacionalnih manjina u Srbiji, pa neka me neko demantuje ako ima konkretno čime da demantuje, možda najbolji položaj u Evropi, u svetu, položaj nacionalnih manjina u Srbiji.Sve što se poželi, sve što se traži od države, država omogući, baš da niko ne bi mogao da nam kaže - e, pa, mi nemamo pravo na svoje pismo, nemamo pravo na svoj jezik, nemamo pravo na udžbenike, sve ono što država u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima može da omogući, daje i omogućava.Ne čini to da prikrije svoje simbole, svoje zastave, mogu sve da rade, samo nemojte da podrivate celovitost integritet i suverenitet države u kojoj živite, poštujte tu državu, a mi poštujemo vašu posebnost, jer vaša posebnost kao deo naše države, jeste bogatstvo naše države.Time što poštujemo manjine u svojoj državi, mi smo po mom dubokom ubeđenju zato mnogo jača država nego oni, koji pale srpske zastave, koji razbijaju table sa ćiriličnim natpisima, oni koji ne daju da se to pojavljuje, koji su prognali 250 hiljada Srba, popalili srpske kuće, oni koji su pravili Jasenovce, pa kažu - nije ubijeno tobož milion Srba, nego zamislite samo 70 znači, Srbi nikada nisu bili narod koji negira bilo kakav zločin, ali zato nećemo dopustiti da bilo ko u našoj državi može da kaže da se naša država prema njemu loše ophodi, a u ovoj državi je stekao sve što ima.I niko mu nije uzeo ni stan ni kuću, ni zabranio da govori, niti mu zabranio da se izjasni kao ove ili one pripadnik nacionalne manjine.Poštujemo sve, poštujemo kulturu svih naših suseda na Balkanu, i svih u Evropi, svetu, ali ono što samo tražimo to jeste taj minimum, i poštujte i vi nas.Ako nas.Ako budemo poštovali jedni druge, mislim da ovde imamo daleko više šansi i prilika za bolji, zajednički suživot i život na ovim prostorima. Reč ima narodni poslanik Milan Ljubić.Izvolite. **Milan Ljubić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, i dopunama Zakona o kulturi, obezbeđuje se podrška i promocija kulturnim aktivnostima, stvara se i pravni osnov za dalje sistemsko uređenje, manifestacija. Takođe, predloženim rešenjima omogućiće se ujednačen i efikasan način korišćenja novih informacionih tehnologija, u oblasti kulture, upotrebom jedinstvenih softverskih rešenja, u postupku digitalne restauracije i zaštite fondova zbirki, kao i pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara.Kultura kao neizostavni deo života i obrazovanja ulazi u doba kada će svoj izraz razvijati na mnogo načina, prilagođena svakom korisniku. Cilj u oblasti digitalizacije je ostvarivanje vidljivosti i dostupnosti kulturnog nasleđa naše zemlje.Republika Srbija baštini neprocenljivo nasleđe svih kultura i naroda koji su živeli na ovim prostorima. Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica, Sopoćani samo su deo našeg kulturnog nasleđa. Herojska dimenzija srpske kulture izraz je vekovne borbe za slobodu i zato je sve ovo od ogromnog značaja.Među subjektima kulture koji čine savremenu kulturu Srbije, radi njihovog očuvanja, izdvojeni su oni temeljni i kompleksni subjekti čije trajanje seže u vreme početka obnove srpske države.Naša zemlja je poznata po mnogobrojnim kulturnim manifestacijama i festivalima koji se održavaju u svim delovima Srbije i predstavljaju i predstavljaju već prepoznatljiv brend, poput „Guče“, „Nišvila“, „Egzita“ koji prevazilazi značaj kulture i ulazi u domen društvenih oblasti poput turizma, privrede, sporta.Definisani su kriterijumi na osnovu kojih će se procenjivati značaj manifestacija koje su prepoznatljiv brend na centralnom, ali i na lokalnom nivou i na taj način podsticati dalji razvoj kulturnog turizma.Zahvaljujem.

je u tački 5. kako ste vi predložili, za nas srpske radikale, neprihvatljivo da se u ovom smislu uvažavaju, kako ste vi rekli, kulturne i demokratske vrednosti lokalne, nacionalne, regionalne, evropske i svetske tradicije. To, po nama, ne znači ništa. Mi smo se fokusirali na ono što je mnogo važnije za Republiku Srbiju, a to je činjenica da samo na području Vojvodine žive 26 nacionalnih zajednica i želeli smo da damo apsolutno ovim amandmanom doprinos tome da se vaše ministarstvo, kao i Vlada Srbije na mnogo ozbiljniji način bave tim bogatstvom različitosti. Sad sam upotrebila jedan termin, vi znate da postoji takav projekat koji vi podržavate, ali to je zaista tako.Kod mene u Šumadiji nemaju ljudi nikakvu predstavu o tome kako žive Slovaci u Kovačici ili kako žive u Ruskom Krsturu Rusini, znate.Naravno, ne mogu a da ne pohvalim to što ste upriličiti da, eto, u srcu Šumadije bude jedna takva manifestacija prošle godine, pa da i moji sugrađani mogu da vide kako žive pripadnici drugih naroda u Srbiji. Ali, sve to treba da se uradi na takav način, i mi insistiramo zaista na tome, da se pomogne i pripadnicima svih tih nacionalnih zajednica da oni u okviru, pre svega ruralnih sredina, u svojim selima na najbolji način neguju i baštine svoju kulturu kako bi mogli i da je predstave nama.Mi kao zemlja, i po Ustavu naše zemlje i po zakonima, zaista želimo da pružimo apsolutnu mogućnost da oni to urade, za razliku od ustaške hrvatske vlasti koja je dozvolila da se organizuju nekakvi dani kulture, evo, baš možda je to i pratio Prof. Atlagić, u Zagrebu prošle godine, a sa druge strane, sva druga prava, i to je toliko ironično. Znate, to je kao dali su nešto Srbima na kašičicu, a sa druge strane oni prete preostalim Srbima koji tamo žive, šikaniraju ih, ne dozvoljavaju upotrebu našeg ćiriličnog pisma.Mi kao država moramo da pokažemo primer da smo mi, a pre svega i kroz inkluziju Roma, jer i oni žive u mnogim, i njihova kultura i njihovo nasleđe koje oni sami, pre svega oni koji nisu u nekom stepenu obrazovanja, ne mogu da prepoznaju. Mi moramo da pomognemo svima njima, kao država, i vaše ministarstvo

poseduje.Zainteresovala sam se, pa sam pogledala, ne samo sad kad je ovaj zakon na dnevnom redu, nego kad se pojavila ova vaša aplikacija „kultura.rs“ koju je podržalo vaše Ministarstvo i taj pretraživač određenih pojmova.Vi, verovatno niste čovek koji se bavi softverskim rešenjima i nečim što će u krajnjem ishodu da izgleda ovako ili onako, meni se to nije dopalo. Nije mi se dopalo iz razloga, ne mogu da kažem sve apsolutno, ali kad vi unesete pojam na tom pretraživaču, recimo Narodni muzej, vama će da se pojavi građa o osnivanju Hrvatske seljačke stranke. stranke. Znate, prosto neverovatno. Šta to treba jednom prosečnom građaninu Srbije, ili šta je tamo radio i kakav je put bio Moše Pijade?Nije to i ne treba da bude cilj, već da se, ako ste već išli na to da se kroz pretraživanje značajnih pojmova, ustanova kulture bazirate na ono što je važno za srpsku nacionalnu istoriju, kao i pripadnike nacionalnih manjina, a njihov broj je velik u našoj zemlji.Nastaviću dalje, jer dosta sam vremena uzela po obrazlaganju ovog amandmana.

primerom.Početkom Drugog svetskog rata kada je Hitler napao Englesku, zasedala je engleska Vlada i svi ministri su insistirali na tome da se trebaju kresati prihodi svih ostalih ministarstava da bi se ostavilo što više prostora za odbranu. odbranu. Međutim, Čerčil se suprotstavio tome i rekao im je, otprilike, ovim rečima – Izvinite, šta ćemo mi to onda braniti ako unište našu kulturu i naše kulturno dobro? Evo, najboljeg dokaza koliko je ovaj Zakon važan.Mi, kao država Srbija i kao narod, relativno mali narod u odnosu na visinu države i visinu naroda ne odnosimo se baš na pravi način prema našem kulturnom dobru. Videli smo da je više od deset godina naš Narodni, nacionalni muzej,

Narodna biblioteka još srušena u vreme Drugog svetskog rata, kada je Hitler bombardovao Beograd, tadašnju Jugoslaviju. Zgrada koja je prva bila pogođena bila je tadašnja zgrada Narodne biblioteke. Tu je nepovratno uništena građa, ogromno nacionalno bogatstvo.Naravno, ne možemo danas kriviti nikoga zbog toga što je to tako urađeno, ali ja mislim, koliko se sećam, nijedna Vlada od Drugog svetskog rata, pa do danas, a promenilo ih se ko zna koliko, nije postavila pitanje da se na tom mestu gde je bila ta Narodna biblioteka, nacionalna biblioteka da se napravi ponovo nova zgrada. Mi svi znamo gde se nalazi Narodna biblioteka i to nije sporno, ali makar jedna zgrada na tom mestu trebalo je da se napravi kao simbol, kao

i po čitavoj teritoriji Srbije. Evo, recimo i na teritoriji Svrljiga, odakle potiče naš kolega poslanik Milija Miletić, a verujem da i tamo postoje, znam lično da postoje određena nacionalna blaga koja se ne tretiraju na naš način, a verujem da niko iz ministarstva za to nije čuo i da ne zna o tim stvarima.

moja diskusija bi možda bila adekvatnija posle izlaganja poštovanog prof. Atlagića, ali to ne menja stvar, zato što u domenu Ministarstva kulture spada i informisanje,

jedan od učesnika u načelnoj raspravi o Zakonu o kulturi ispravno je primetio da pojedini novinari okorelom silovatelju, pedofilu, psihopati i monstruoznom zločincu daju časno zanimanje berberin.O tom časnom zanimanju napisana je čuvena opera „Seviljski berberin“, gde se kaže biti brica, kakva čast, kao i snimanje čuvenog filma „Sibirski berberin“.U razgovoru sa meštanima sela Malča priča sa Ninoslavom Jovanovićem nije završena. Strahuje se da uz advokata kao što je Vladimir Gajić, sadašnji član „Dosta je bilo“, mada je bio i u SPO i u DS, da podsetim,

Još ako predmet dođe do sudije Majića, postoji mogućnost da ovaj zločinac bude oslobođen.Naime,

optuženog za obljubu trinaestogodišnje devojčice sa obrazloženjem da optuženi kao pripadnik romske populacije nije znao da je zakonom zabranjeno silovanje maloletnice, već je imao pravo da veruje da je takvo ponašanje dopušteno i čak društveno poželjno, što je u skladu sa običajem romske populacije.Na kraju, i dalje mislim da 620 miliona tajkuna Đilasa treba da se preispitaju. Zahvaljujem.

bih sve ono što je rekao gospodin Rančić, kolega iz Niša, za one stvari koje su se desile vezano za malčanskog berberina, koji je napravio veliki problem devojčici Moniki, gde smo svi bili maksimalno uključeni, ali gde je sve to kao posledica bilo oslobađanje takvih ljudi, smanjivanje kazne, a sve to su radili ljudi, kao što je malopre rekao gospodin Rančić… Ja sam o tome govorio ranije, zato što ti ljudi, ti koji vode sudove, sudije su, kao što je gospodin sudija Majić oslobodio čoveka koji je napravio veliku štetu maloletnici od trinaest godina.Mislim da sve ove amandmane, o kojima sada govorimo, vrlo je bitno to, pošto zakon koji je sada na dnevnom redu se tiče svih onih stvari, veoma je pozitivno da se čuje, da se zna da veliki broj teritorija, lokalnih samouprava ima veliki broj organizacije koje su pozitivne, gde mogu da se plasiraju određeni proizvodi.Konkretno, govorim o „Belmužijadi“. Veliki broj ljudi u Srbiji ne zna, a čulo je za „Belmužijadu“, čulo je za „Nišvil“, čulo je za „Leskovačku roštiljijadu“, čulo za „Džezvil“, za puno tih stvari, puno tih manifestacija koje se dešavaju u našim lokalnim samoupravama u okviru kojih može da se vidi sve ono što je tradicionalno, može da se vidi naša tradicionalna nošnja, naši običaji, može da se vide kvalitetni proizvodi iz naših krajeva. Najbitnije od svega toga je to što veliki broj ljudi dođe i u Svrljig, dođe u Belu Palanku, dođe i u Knjaževac, dođe u Soko banju, dođe u Niš, iskoristi vreme da obiđe te teritorije, da vidi sve ono što vredi.Niški aerodrom ima veliku mogućnost da ima više posla. Što se tiče Niša samog, Turistička organizacija Niš radi svoj posao na najbolji način, ima velike potrebe za smeštajne kapacitete. To isto važi i za opštine kao što je Svrljig, da se ne ponavljam, jer Svrljig je poznat po svrljiškom jagnjetu, svrljiškom belmužu, po onim kvalitetnim proizvodima - svrljiški sir, svrljiški med, ali tu je i Bela Palanka, isto mala opština, koja ima mnogo dobrih ljudi, kao što ima i Dani Banice.Kada ovde govorim, govorim o teritoriji jugoistočne Srbije i govorim o svim onim stvarima koje mogu da promovišu te naše krajeve i govorim o problemima koji se tamo dešavaju, o problemima koje moramo rešiti.Još jednom, ja ću uvek podržati predloge zakona gde se daje mogućnost da se u tim našim sredinama bolje živi i normalno da se rešavaju problemi.Uvaženi predstavnici Ministarstva kulture, što se tiče ovog zakona koji će biti vrlo brzo u narednom periodu, vezano za smanjivanje cenzusa, o tome ćemo govoriti kada dođe vreme. Inače, mora da se čuje, mora da se zna i moraju ljudi da znaju, što se tiče informisanja, da u Srbiji postoji i Ujedinjena seljačka stranka čiji sam ja predstavnik, koja ima preko 55 odbora i koja se zalaže za jugoistok Srbije, za ljude koji žive na selu, žive od sela i zalažu se da se poštuje

Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Srpska radikalna stranka podnela je amandman na član 1. Stav 1.

medijima.Prećutkivanje događaja i pojava nije dobar način rada Ministarstva kulture i informisanje. Kada ovo ministarstvo ćuti na razne pojave i nadražaje, poput nekih društvenih anomalija, onda u društvu zavlada haos i stihija. Ono mora da reaguje u smislu očuvanja i zaštite interesa onoga što je u njegovoj nadležnosti.Posle ekonomije, kako neko od uvaženih kolega reče pre neki dan u načelnoj raspravi, kultura je drugi važan stub na kome počiva svako društvo.

Kultura je prisutna u nekom svom obliku u svakom segmentu društvenog života, od proizvodnje, recimo, preko vaspitanja, obrazovanja, nauke, politike, stanovanja, odevanja, ishrane, zdravstvene kulture, upražnjavanja verskih obreda itd.Kultura olakšava svakodnevni život. Utiče na pojedinačne i društvene ciljeve. Povezuje ljudske aktivnosti kako bi što lakše i što lakše i na jedan normalniji način živeli jedni sa drugima. Prosto rečeno, prenosi prihvatljivo ponašanje budućim generacijama. Hvala. Jelena Žarić Kovačević. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam, uvaženi predsedavajući.Bitno nam je donošenje Zakona o kulturi zbog stupanja na snagu svih odredbi za koje se očekuje da će rešiti probleme koji su uočeni i prilikom pripremanja ovog predloga, ali i probleme koji su ranije postojali, a nisu bili rešeni nijednim zakonom.Takođe, Srbija je preuzela određene međunarodne obaveze i u ovoj oblasti i te obaveze treba ispuniti, čime ćemo upotpuniti naše zakonodavstvo kao jedan veliki sistem u kome je kultura samo jedan deo.Mi ćemo kroz zakone načela u kulturi, koja važe kod nas, uskladiti sa međunarodnim konvencijama, na primer, sa UNESKO-vom Deklaracijom o kulturnoj raznolikosti ili sa Konvencijom o zaštiti i unapređivanju kulturnih izraza iz 2005. godine.Ovo dolazi iz potrebe da Srbija prati moderne tokove, da prati tokove, naravno, u skladu sa Strategijom razvoja, da procesi digitalizacije dobiju svoju ulogu i u oblasti kulture.Osim toga, ranije su doneti neki zakoni sa kojima se Zakon o kulturi mora usklađivati, da bi se izvršila upravo digitalizacija naše kulturne građe.Osim nekih opštih mesta na koja sam ukazala, ovaj predlog nudi i rešenja za konkretnije probleme, kao što je problem zapošljavanja mladih u ustanovama kulture, naročito ako je ih tamo čekaju nedovoljno dobri uslovi za rad. Ovde mislim na umetničku igru kao profesiju koju ovaj predlog poznaje i potrebno je regulisati i pravo na prekvalifikaciju i pravo na penziju, takođe, socijalnu zaštitu, prestanak radnog odnosa, osiguranja od profesionalnih povreda i još mnoge druge tome, i pored toga, a i malopre sam rekla da su izdvajanja za kulturu nedovoljna i o tome treba ubuduće razmišljati, i pored toga, postoje stvari koje mogu biti regulisane zakonima, kako bi se popravilo stanje u ovoj oblasti.Mi smo u proteklom periodu mogli da vidimo da Vlada radi i na ovom polju i da će i na dalje raditi. Smatram da zbog toga treba pružiti podršku i ovim predlozima zakona o kojim danas raspravljamo. Hvala. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, da bi se ostvario opšti interes u kulturi, o čemu se stara Republika Srbija, kao i o sprovođenju kulturne politike, potrebno je jasno definisati načela na kojima će se zasnivati.Vi ste to pokušali da uredite ovim članom 1. Predloga zakona. Međutim, mnoga načela koja ste naveli apsolutno su nepotrebna u zakonu i mnoga od njih praktično ništa ne znače. Zato smo i tražili brisanje tačke 12. pomenutog člana predloženog zakona.Kulturu zakona.Kulturu je neophodno stalno podsticati i podržavati sveobuhvatni razvoj kulturnog delovanja. Kulturi Srpska radikalna stranka pridaje poseban značaj i mi smatramo da je neophodno svetskoj javnosti kvalitetno predstaviti srpsku kulturu. Kulturna tekovina srpskog naroda mora se negovati i očuvati i ona spada u sam vrh svetske kulturne baštine.Zato je potrebno precizno urediti zakon, koji će biti jasan i praktično primenjiv. Takođe, potrebno je i jasno odrediti i liste prioriteta, kada su u pitanju finansijska ulaganja, pri čemu se mora voditi računa o opštem nacionalnom interesu u datoj oblasti kulture. Zato je za nas neprihvatljiv način na koji se raspodeljuju sredstva za pojedine manifestacije, poput „Egzita“, zatim, finansiranje različitih projekata nevladinih organizacija, „Mirdita“ i dok sve ono što je autentično i što je kulturna tradicija srpskog naroda, što je najviša kulturna vrednost Srbije i manifestacije koje to neguju i baštine, ćemo uvek rado podržati. Zahvaljujem.

usklađuje primena Zakona o kulturi sa međunarodnim aktima, što je jako pohvalno, ali i sa obavezom usaglašavanja Zakona o kulturi, sa opštim strateškim opredeljenjima i u drugim oblastima, što je, po mom shvatanju, apsolutno neophodno, jer te oblasti pokazuju efekte u kulturi, i to pozitivne efekte ostvaruju na oblast kulture.Rešenjem iz predloga ovog zakona naglašava se i održivost razvoja kulturne sredine. Smatram da pomenuti stav treba da postoji u ovom članu, jer sam mišljenja da je jako važno da jačamo kapacitet i da nastojimo na postojanju jačanja veze između kulture i drugih oblasti, kao što je oblast obrazovanja, nauke, oblast turizma, kao i oblast gde je zastupljena omladina, jer je zaista neophodno integrisanje kulture, odnosno kulturnog razvoja socijalno-ekonomski razvoj, ali takođe i u politički razvoj društva.Naš cilj, odnosno cilj Ministarstva kulture, a i Vlade Republike Srbije jeste stvaranje uslova za ostvarivanje opštih interesa u kulturi, kao i stvaranje uslova za kulturni razvoj i uslova za sprovođenje kulturne politike kao skupa mera i ciljeva koji će svakako podstaći razvoj kulture.Naša zemlja je poznata po organizovanju različitih manifestacija i na centralnom i na lokalnom i ove manifestacije zapravo ulaze i u domen ovih pomenutih oblasti. Tu vidim neraskidivu vezu između kulture, turizma, sporta, privrede, kao i razvoja kulturne sredine.Odavde možemo svakako da zaključimo da je oblast kulture i usko povezana sa drugim oblastima i da ta veza samo pozitivno može uticati

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Amandmanom sam tražio da se član 2. ovog zakona definiše na bolji i precizniji način. U pitanju je stvar na koju SRS neprestano insistira, a to je da svi zakoni moraju imati nacionalni predznak i da se donose u interesu građana Srbije, a ne zbog preporuke EU.Ovo se posebno odnosi na Zakon o kulturi, koji predstavlja jedan od najznačajnijih zakona jednog naroda i jedne države.Svima nam je dobro poznato da se naše najvrednije kulturno blago nalazi na Kosovu i Metohiji. Pošto sam ja rođen i najveći deo svog životnog životnog veka proveo na Kosovu i Metohiji, tražim od ove Vlade da učini sve što je u njenoj moći da se to neprocenjivo kulturno blago zaštiti. Znam da tu postoje mnoge prepreke, ali s obzirom kakva je vrednost u pitanju, ne sme se ni po koju cenu odstupati od toga.Svedoci smo da Šiptari pokušavaju da prisvoje naše kulturno nasleđe, ali i svaki naš pojedinac mora da uradi sve što je u njegovoj moći da se tome suprotstavi.Moja

Lično sam skupio, napisao, komponovao, objavio veliki broj narodnih pesama iz mog zavičajnog Kosovskog Pomoravlja.Dakle, jednim delom doprineo očuvanju naše kulture, na šta sam izuzetno ponosan. U ovome su mi pomogli moji zemljaci iz zavičajnog kluba iz Gnjilana, ali nisam imao nikakvu pomoć države. Znam da postoji još mnogo entuzijasta koji rade slične stvari.Zato apelujem na predstavnike Vlade da pruže određenu pomoć ovakvim pojedincima kojih ima u celoj Srbiji. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, saglasna sam sa mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti, a ono što moram da istaknem to je da je kultura deo identiteta jednog naroda, deo prošlosti, deo sadašnjosti, deo budućnosti i u tom smislu treba sve činiti da se svi kulturno istorijski spomenici na teritoriji Republike Srbije očuvaju i da služe na ponos sadašnjosti, ali i na ponos i u korist budućih generacija koje dolaze.Takođe, moram da napomenem da je, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga 2018. godine, naravno, i na predlog Ministarstva kulture i informisanja, otvoren Srpski kulturni centar u Pekingu, prvi Srpski kulturni centar koji je posle 1973. godine otvoren u svetu.Takođe, moram da istaknem da je, zahvaljujući dobrim odnosima predsednika Republike Aleksandra Vučića i predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, prilikom posete 19. oktobra 2019. godine premijera Ruske Federacije Medvedeva potpisan sporazum između Republike Srbije i Ruske Federacije.Značaj tog sporazuma je od ogromne važnosti sa aspekta kulturne baštine i sa aspekta kulture, a tiče se Republike Srbije. To je vraćanje, odnosno predaja „Peterburškog lista“ koji je sastavni deo „Miroslavljevog jevanđelja“, a znamo da je „Miroslavljevo jevanđelje“ najstariji srpski ćirilični dokument, da je 1979. godine kao kulturno dobro od opšteg značaja, da kao je izuzetno kulturno dobro 2005. godine uvršćeno i nalazi se na listi UNESKO.Naravno da će vraćanje „Peterburškog lista“, kao sastavni deo „Miroslavljevog jevanđelja“, služiti i za upoznavanje budućih generacija o ovom vrlo značajnom dokumentu iz XII veka, inače pisan zlatom. Ovaj dokument se nalazi u Narodnom muzeju Republike Srbije.Takođe, moram da napomenem da je za obnovu, rekonstrukciju i predaju građanima Narodnog muzeja u Beogradu bilo potrebno punih 15 godina, i to je Vlada Aleksandra Vučića, odnosno Vučić kao predsednik Republike, ova Vlada uspeli da vrate građanima, jer Narodni muzej Beograda čuva takve kulturne vrednosti koje su od neprocenjivog značaja i koje treba da služe budućim generacijama.Na kraju bih se osvrnula na one politikante, politikante iz razloga što oni politiku nemaju, oni promovišu nasilje, oni promovišu vešanje, oni promovišu ubistvo, i to u zadnje vreme, a gotovo i stalno ubistvo prvog čoveka Republike Srbije Aleksandra Vučića. Oni promovišu laž, oni promovišu nekulturu, oni promovišu manipulaciju.Nasuprot

vratiti u prošlost da se više nikada ne pojave. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, grad Leskovac nikada nije imao koncertni prostor i pored veoma bogate koncertne aktivnosti.

škola „Stanislav Binički“ postoji već 70 godina i iznedrila je veliki broj priznatih umetnika i trenutno ima 800 učenika sa kojima ima zapažene rezultate.Poštovani rezultate.Poštovani ministre, vi ste se uverili prilikom posete Leskovcu da imamo projekat i prostor sa salom od 450 mesta, kao i letnju baštu i hol u sklopu zgrade. Nadamo se da će ministarstvo, na čijem ste vi čelu, naći snage i volje i pomoći u rekonstrukciji i privođenju svrsi koncertne dvorane, jer po svim parametrima, složićete se, grad Leskovac je to zaslužio. Hvala.

govorim o problemima i stvarima koje trebamo rešiti. Siguran sam da ćete u narednom periodu imati mogućnosti da obiđete jug Srbije. Bili ste u Leskovcu i bilo bi dobro da dođete i do Svrljiga. Inače, velika je stvar što sada u okviru vašem ministarstva imamo projekat „Gradovi u fokusu“ kojim možemo da obezbedimo sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju domova kultura, kulturnih centara da sutra ti ljudi mogu da se druže, da imaju bolje uslove i, normalno, da stave veći akcenat na kulturne radnike.Inače, za sve vas ovde iz ministarstva, kolega poslanika, građana Srbije koji gledaju ovu našu sednicu, mogu da kažem da je u Svrljigu 1279. godine nađeno „Svrljiško jevanđelje“ koje se čuva u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, a nađeno je u selu Izvor, u crkvi Svete trojice. To je još jedna stvar koja je bitna za istoriju i za kulturu naše zemlje Srbije.Zato kažem da mi uvek moramo poštovati male sredine, jer iz malih sredina dolaze veliki ljudi. Hvala vama, ministre, i očekujem da ćemo u narednom periodu imati veću mogućnost da pomažemo malim sredinama, kao što se pomaže velikim centrima. Hvala još jednom. Hvala Prilično široka tema i zaista ima i mesta da se na ovaj način raspravlja o ovom predlogu zakona, ali svakako svakako treba da se usredsredimo na ono što su obaveze Narodne skupštine i resornog ministarstva kada je u pitanju država Srbija, srpski narod i pogotovo kada imamo u vidu činjenicu kakav je danas status Republike Srbije u svetu. Koliko god se vi iz vlasti hvalite da smo mi mi lideri ovoga ili onoga, činjenica jeste, svima je to jasno, da Srbija nije baš omiljena ni kada su u pitanju države bivše Jugoslavije, a bogami ni kada su u pitanju države,

EU.Upravo u tom kontekstu moramo da učinimo dodatni napor da pokažemo i zaštitimo svoj kulturni identitet, a to znači i svoj nacionalni identitet i svoju tradiciju i sve ono što stvarno nije prisutno danas u Srbiji.Danas u Srbiji, nažalost,

a to je ono što mi moramo da sačuvamo kao deo našeg nacionalnog identiteta.Kada govorimo o tome, naravno svesna činjenica da u Srbiji živi veliki broj nacionalnih manjina i da njima treba omogućiti da i oni na najbolji način iskazuju svoj nacionalni identitet kada je u pitanju kultura i tradiciji i recimo, najbolji primer možda ili dobar primer je recimo slovačka nacionalna manjina koja na izuzetno na izuzetno dobar način gaji svoju tradiciju i gde bismo možda mogli često i da se ugledamo na njih.Šta mi sebi dozvoljavamo? Mi sebi dozvoljavamo da je danas ćiriličko pismo retkost u Srbiji, retkost u Beogradu. Prođete Beogradom, pogledajte koliko procenata, mogla bih reći promila, na raznim nazivima raznih uslužnih centara, objekata, lokala kako god je napisano ćirilicom. Sve je to uglavnom latinica, uglavnom neke strane reči kao da se neki deo nas stidi onoga što jesmo i što treba da promovišemo i u Srbiji i u svetu.Između

Sasvim sigurno da možemo da stanemo u red ako ne i na čelo evropskih zemalja koje mogu da se podiče i pohvale onim što mi imamo i umesto to da negujemo mi onda iz budžeta Republike Srbije finansiramo neku nevladinu organizaciju koja nama u sred Beograda organizuje šiptarski festival „Mirdita“ i to je zaista nešto neverovatno i tom festivalu, recimo, nazovi festivalu, je čak prisustvovao i ministar kulture, ali ne ovaj sadašnji. Vi niste.To niste.To je nešto što je apsolutno nedopustivo, kao što je nedopustivo da u Kolarcu na dan kada u Srebrenici one biznismenke Srebrenice u Potočarima tamo prave neki vašar, vi ovde dozvolite da se u Kolarcu održi, ista ta grupacija da održi nešto gde su oni promovisali da se u Srebrenici desio genocid.Dakle, postoje stvari koje su apsolutno nedopustive, ko god da je, da li je i Marinika prisustvovala i podržala. Jeste i Marinika Tepić je jedna od poslanika koji su zajedno, ja mislim da su tu i Čeda Jovanović i Jerkov, koji su potpisali peticiju da se, odnosno inicijativu da Narodna skupština donese donese rezoluciju da se u Srebrenici desio genocid.To je ono o čemu mi treba da govorimo i što treba da žigošemo, mnogo opasnije je i mnogo gore nego to što će Marinika na konferenciji i u holu skupštinskog da onog ili onog ministra nazove ovakvim ili onakvim imenom i umeša u neku aferu itd.Mi smo ovde da bismo štitili opšti interes, da bismo štitili nacionalni interes. Vidite da je na nas kao naciju udarila je vrana i ala i mi ako ne budemo ti koji ćemo se izboriti za svoje nacionalno biće, a imamo čime, onda to niko drugi neće. Ne smemo dozvoliti da nas asimiluju u tu neku globalističku masu, u to nešto što treba kao da bude nešto čime mi treba da se ponosimo. Možemo mi da budemo i savremeni i tehnološki opremljeni i tehnološki obrazovani, ali nikada ne smemo zapostaviti ono sa čim smo rođeni i u čemu smo rođeni i u čemu treba da žive generacije i generacije posle nas. To je obaveza i vaša, ministre, i cele vlade i svakog narodnog poslanika ovde i zato nisam baš srećna što su ovde počeli da se brane ljudi pojedinačno, imenom i prezimenom, a što se ne brani ono što je princip i ono što zaista jeste nacionalni interes.Dosta vremena je potrošeno u raspravi o medijima i sloboda medija. Kolega jedan iz vlasti me je opomenuo. Kaže – rekla si RTS je jedini servis u Srbiji. Naravno, nisam to mislila i hvala što je kolega primetio. kolega primetio. Znam da postoje tri javna servisa u Srbiji, da nažalost na onaj u Prištini, na njegovu uređivačku politiku trenutno nemamo uticaja, ali ovaj sa sedištem u Novom Sadu i ovaj u Beogradu i te kako treba da utičemo, čak i odavde javnom rečju, ali sam ja govorila samo o Javnom servisu RTS zato što je on centralni medij i što je zapravo on taj koji vodi politiku koje je u dobrom delu anacionalna. Možda je Možda je prejako da kažem antisrpska, ali anacionalna sa svim sigurno jeste, u mnogim segmentima slična onoj televiziji N1 koja jeste definitivno antisrpska. To je ono što mi ovde bez srama i bez zazora treba da kažemo.Nikoga ne vređamo lično, ni po onom ni po ovom osnovu, ali izvinite, ono što jeste naše to treba da branimo na svakom koraku i na svaki mogući način.Kada govorimo o tim medijima, hajde malo da pričamo o odnosu medija prema Narodnoj skupštini. Mi smo najviše zakonodavno telo, Ustav nas je tako regulisao. Kako nas mediji tretiraju? Ismevaju pojedinačno neke narodne poslanike ili nas uopšte ne tretiraju. „Politika“ je jedini dnevni list koji piše o tome šta radi Narodna skupština, šta se dešava na sednicama Narodne skupštine.

loše.„Novosti“, ako objavljuju nešto iz Narodne skupštine, pišu na četvrt strane šta je rekao neki ministar. Izvinite, to nije interesantno. Ministar je ovde da kaže narodnim poslanicima to što ima da kaže, a javnosti je interesantno ono što će narodni poslanici kao pohvalu ili kao pokudu reći ministru. To je valjda suština i to treba da bude suština i informisanja kada su mediji u pitanju. Ostale medije pisane ne interesuje šta se dešava u Narodnoj skupštini.Kako može RTS da ima išta preče od Narodne skupštine u danu kada ovde zaseda Narodna skupština na Drugom programu? To je civilizacijska tekovina za koju smo se izborili pre 30 godina. Sada RTS padne na pamet, kažu – imaju oni unapred nešto zakazano. Pa imate i tri programa. Idite na neke druge programe, te sportske manifestacije i ne znam šta da je u pitanju. Ovo što mi ovde govorimo je od državnog interesa.Ne mora ovo što sada ja govorim da se dopadne nikome u Srbiji, ali je važno da svako ko želi da gleda Narodnu skupštinu čuje šta to u ovom konkretnom slučaju misle srpski radikali kada je u pitanju kultura i kada je u pitanju ono što je danas na dnevnom redu, naravno i ostale stranke, jer što se tiče nas srpskih radikala mi iznosimo isključivo stav SRS.Danas

i mi zaista možemo da se pohvalimo koliko smo u ovom kulturnom delu, nacionalnom doprineli kao politička partija.Mi smo recimo objavili sve reprinte „Velike Srbije“ koje nikada niko pre nije objavio. Mi smo objavili dela Jaše Tomića, sabrana dela, sabrana dela Sime Milutinovića Sarajlije, sabrana dela Milica Stojadinović Srpkinje, Srpkinje, sabrana dela Laze Kostića. Volela bih da se još neko pohvali i da kaže – mi smo uradili više. Dakle, i to je između ostalog uloga političkih partija, ne samo prikupljanje poena za dan za glasanje, a sve ovo valjda svakako treba da utiče i kada je u pitanju taj dan za glasanje.Vama ministre i vašem ministarstvu hvala što ste pomogli izdavanje sabranih dela Momira Krsmanovića, izuzetno značajno, sigurno ste videli, ne biste finansirali da niste videli šta finansirate.E, mi smo sad, recimo, finansirali dobar deo, takođe, dela Momira Krsmanovića. To je ta naša istorija, to je nešto što mi moramo da promovišemo, što narod mora da vidi i da zna.Nažalost, pričali smo juče sa ministrom, vašim kolegom Šarčevićem, i složio se, zna, nažalost nama danas deca završavaju osnovnu školu ne znaju da čitaju, sriču, ne znaju da čitaju. E, mi moramo da učinimo sve i da na ovaj način promovišući našu kulturu, tradiciju, da što je moguće više dopremo do svesti, pre svega svakog mladog čoveka. Nije sve samo u radnom mestu i u plati. Jeste, od toga se živi, ali verujte moramo mnogo više vremena da posvetimo i vi ministre zaista jeste ostavili priličan trag kada je u pitanju i jedan ste od retkih ministara u poslednjih 20 godina koji je prepoznao kulturu, a da to nisu samo, ponavljam ono što sam već rekla, koncerti i izložbe. Hvala.

da postoje pojedinci, grupe u našem društvu, koji se, kao što ste vi to rekli, citiram – posprdno, izražavaju o guslama, o šajkači, o drugim nekim simbolima identiteta ovog naroda.Znate, naroda.Znate, na svu sreću broj takvih pojedinaca i grupa nije veliki. S druge strane kada neko želi da u javnosti ispadne neobrazovan, nepošten i glup onda je teško stati mu na put. Ne znam zbog čega me to podseća na narodnu izreku „magarca nikad ne treba zvati, on se uvek sam javi“.Tako da ti fenomeni jednostavno postoje, oni su dokaz da je društvo u osnovi zdravo s tim u vezi, a što postoje neka antitela koja imaju svoje ideološke i druge negativne klasifikacije karaktera, morala ili shvatanja istorije to nije problem samog društva, već tih entiteta. Na svu sreću njih nema u velikom broju, ali dobro je znati da ih ima i dobro je posmatrati njihove aktivnosti kako taj malignitet ne bi prodro dublje u društveno tkivo i u svest jednog naraštaja.Drugo, ponoviću ono od prekjuče, ja razumem motive i stavove koje ste izložili u tom jednom manjem delu, ali naglasiću da Ministarstvo kulture i informisanja, prosto da bi javnost to znala, mada mislim da je to poznato, ni na koji način ni direktno, ni indirektno nije učestvovala u finansiranju festivala koji ste vi pomenuli i koji se zove „Dobar dan“ ili „Mirdita“ ili kako se već Ja ovom prilikom ne želim da ulazim u ocene namere, smisla, svrhe i sadržaja takvog performansa ili događaja, ali Ministarstvo kulture prosto nema nikakve veze sa tim.Činjenicu da su se, prema navodima iz medija, dva direktora ustanova kulture u Srbiji pojavila na tom događaju, postoje tako činjenice same po sebi, možda to treba na neki način imati na umu, nekim povodima, ili nekim okolnostima, ali takođe Ministarstvo kulture ne vodi računa o tome gde se pojavljuju svi kulturni poslanici na kakvim događajima. Dakle, mi jednostavno nemamo sa tim događajem i učesnicima i stavovima iznetim na takvom skupu, a ma baš nikakve veze.I, konačno, ono najvažnije, verujem da je svima jasno bez obzira na političke razlike u finesama ili u nekim drugim aspektima, da je stvaranje jednog kulturnog obrasca posao čitavih generacija. Srpski kulturni obrazac, zamišljen u širem smislu, nije ovo prilika za širu elaboraciju takvih stavova, ali bio je ugrožen i naravno dobrim i lošim aspektima ideje jugoslovenstva između dva rata, različitim aspektima postojanja i delovanja Titove Jugoslavije i o u okviru nje politikom i kulturnom politikom koja je bila sprovođena i prost stvarnost koju danas vidimo opažamo ispred sebe, govorim o oblasti kulture jer ima deo refleksa iz prošlosti više decenijskog, često i negativnog, da se tako izrazim i promena, odnosno ponovno uspostavljanje jednog stabilnog kulturnog obrasca i kulturne politike nije posao od jedne, dve ili tri godine već jednostavno predstavlja upravo strateški izazov koji mora da se zasniva na principima strategije kulturnog razvoja i jednom čvrstom društvenom opredeljenju.Naravno, principi kulturne politike moraju biti inkluzivni, oni moraju obuhvatati i druge narode koji sa nama žive ovde i nacionalne manjine i svaki onaj dominantni narod koji vodi računa o svojim susedima i sunarodnicima, drugačijeg kulturnog identiteta ili sličnog ili manje ili više različitog, zapravo vođenjem računa o tim principima vodi računa i o sebi.Taj princip uvažavanja drugosti, odnosno različitosti jeste jedna od vrlina savremenih društava, ali naravno, osnovna stvar i ona osnovna strateška teze jeste da se nacionalni

nas.Verujem da u našem društvu postoji jedna veoma jasna svest s tim u vezi. Zato očekujem i nadam se da će strategija kulturnog razvoja koja afirmiše te osnovne principe uskoro biti usvojena i na snazi, jednostavno bez strategije i ne mi, nego bilo ko ko bude u poziciji da odlučuje improvizacijama koje mogu da budu posledica nekog ad hok političkog trenutka itd. što u pitanjima kulture i dugog trajanja u oblasti kulture ne bi smelo da bude dovedeno u pitanje. Hvala. Zahvaljujem.Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Želim pre svega zbog javnosti, a i zbog ministra koji nema oprečnih mišljenja, kada je u pitanju ovo što govorimo mi srpski radikali,

u tački 94. govori o kulturi. Govori na više od jedne strane, ja ću pročitati samo dva segmenta koja smatram da su veoma važna za kulturu na nivou države.Kultura države.Kultura kao konstantno podizanje stepena opšte obrazovanosti, razvijanje, usavršavanje i bogaćenje svih tekovina ljudskog duha, materijalna, društvena i duhovna kultura i način sprovođenja u skladu sa etičkim i društvenim normama ima u politici SRS poseban značaj i ovo bi slobodno moglo da se kaže – u politici, u ovoj sferi u državnoj politici.Neophodno je podsticati i podržavati sveobuhvatni razvoj kulturnog delovanja i to, ministre, bez nametanja ideoloških, političkih ili ličnih interesa, rukovodeći se isključivo parametrima vrednosti samih dela, odnosno stvaralaca. E, ovo je nešto što je trajno, što nema veze sa ovom ili onom vlašću.Na ovaj način mora d se pristupi kulturi. Evo, još samo jednu rečenicu. Kulturna tradicija srpskog naroda predstavlja jedinstvenu civilizacijsku osnovu na kojoj se formirala svest o sopstvenom identitetu. Kulturne tekovine srpskog naroda koje se izražavaju kroz duhovne, materijalne i društvene vrednosti spadaju u sam vrh svetske kulturne baštine.

Moramo na svakom mestu da se borimo. Znate, odete na godišnji odmor u Grčku, tamo ćete imati grčko veče, odete u Španiju imaćete špansko veče ovde moramo imati srpsko veče, srpsku kulturu, folklor, gusle za one koji dolaze u Srbiju. Pa na taj način ćemo valjda i mi koji smo to zaboravili, ne mi, nego neki koji su zaboravili, početi da se bave time. Hvala.

sve ono što bih imao da kažem. Zaista nemam oprečno mišljenje, međutim, nekoliko puta se jedna manifestacija ovde spominje pod jednim istim imenom, a mi narodni poslanici moramo da imamo obavezu da budemo precizni. Festival se ne zove merdita, festival se zove „Merdita – dobar dan“. U tom naslovu se krije dobra namera, ali se slažem da dobra namera nije ispoštovana.Pružena ruka između pozorišne umetnosti u Prištini i u Beogradu, veze kulture između dva naroda bi bile jako dobrodošle, jer na kraju krajeva ostaćemo mi na tim prostorima, neće ni Šiptari nestati sa Kosova i možda je kultura to mesto odličnog spajanja.Loša stvar u ovome jeste što na tom kulturnom spajanju ne učestvuje prištinsko pozorište, srpska scena koja je proterana iz Prištine, koja se danas nalazi u Gračanici, nalazi u izbeglištvu, a glumci po celoj Srbiji. Kada bi pod „Mirdita, dobar dan“ festivalom se dešavalo da se spoji srpska scena i albanska scena prištinskog pozorišta, ja bih bio za to da se taj festival podrži, čak bih zamolio ministra da je otvori, jer bi to bilo vraćanje srpske scene koja je stvorila Narodno pozorište u Prištini na svoje daske i u svoju kuću. To bi bila prava saradnja.Međutim, u pravu ste vi, ovo jeste festival sa jedne strane pružene ruke Srbije, a s druge strane pokušaj da se pokaže izvesna kultura kultura ili izvesna napravljena, izmišljena državnost druge strane i samim tim organizator Centar za kulturnu dekontaminaciju o kojoj verovatno mislim i gore nego vi iza jednog dobrog naslova i možda ideja koja bi mogla da u budućnosti zaživi, pravi veliku nesreću. Reći ću vam samo da je veliki naš glumac Miki Manojlović pokušao da napravi predstavu „Romeo i Julija“ sa prištinskim pozorištem i umalo da se uhvati u tu veliku klopku. Na svu sreću, uslov albanske strane je bio da u toj predstavi ne sme da igra ni jedan srpski glumac sa Kosova, pa je na neki način otkrivena prava namera.Ali, to ne znači da se mi trebamo odreći mnogih umetnika koji čine deo srpske kulture, jedan Bekim Fehmiju je vrhunsko ime srpskog glumišta i nikada nije odavde otišao i njegovi sinovi i sve ono što je vezano za njegovu umetnost deo je srpske kulture, srpske umetnosti. Na tim vezama kada bi se gradila budućnost, možda bi jednog dana došli do srećnijeg odnosa dva naroda. S druge strane, zaista ste u pravu, ovo jeste promocija samo jedne strane na uštrb druge, ali ministar je u pravu ovo Ministarstvo i ova Vlada sa tim nema nikakve veze. Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Ima veze u toliko što se iz budžeta dodeljuju sredstva nekim nevladinim organizacijama koje su učestvovale u tome.Mi, srpski radikali, smo učestvovali u protestu kada je bio taj tzv. festival i videli smo kako je sve to tamo izgledalo i koliko je policije obezbeđivalo sve te koji su se tako rugali, ne govorim o tim Šiptarima koji su došli, nego o tim Srbima po rođenju koji su ih dočekali ovde. To je zaista nešto što je neprimereno i nema govora o tome da mi možemo postići forsirajući taj festival „Mirdita, dobar dan“ ako je i tako, forsirajući taj festival da ćemo mi postići nešto dobro za Srbe na Kosovu i Metohiji ili nešto dobro kod onih koji ne žele, koji zapravo misle da je Kosovo država.Mi moramo svakako da činimo sve, opet ću se vratiti na javni servis, mnogo je veći problem, znate, taj festival tih nekih šiptarskih i srpskih izroda, i tih nekih šiptarskih nazovi nazovi umetnika, glumaca, šta god, to je taj pojedinačni dogovor koji mi žigošemo i protiv koga ćemo uvek biti. Ali, mi imamo na RTS-u, televiziji koju mi plaćamo, kada govore u nacionalnom dnevniku, kažu – Vlada Kosova, premijer Kosova, na Kosovu, dakle tamo više ne postoji ni tzv. Kosovo, ni tzv. Vlada, ni tzv. premijer. Tamo je Skupština Kosova.Mi to plaćamo ljudi. To je nešto što treba valjda da uđe u uši naroda i da onda prosto postane normalno i kad se jednom pojavi, ne daj Bože neko, a nadamo se da se nikada niko među Srbima neće pojaviti ko će potpisati priznanje te lažne države, ali nam sa tog medija koji se plaća iz budžeta i koji plaćamo pojedinačno svi iz svojih džepova, servira svaki dan država Kosovo, Skupština Kosova, Vlada Kosova, predsednik Vlade Kosova itd. To na javnom servisu, to ne bi smelo ni da se pomisli, a kamoli da se desi. To im recite kada im budete određivali sredstva iz budžeta. Kažite – evo, to je razlog zbog čega više nećete dobiti ni jedan dinar. Hvala.

promovisanja ni kulture, ni kulturne politike, ni kulturnog obrasca bez redefinisanja i promovisanja pravog sistema vrednosti. Sve ono što mi danas u društvu vidimo i ocenjujemo kao negativne pojave, to je sve na žalost posledica višedecenijskog zanemarivanja kulture.Mi nismo od početka devedesetih godina do danas, sistem vrednosti je devastiran do te mere, da mi nikada kao društvo se nismo ozbiljno pozabavili tim sistemom vrednosti. Nema ni obrazovanja bez pravog sistema vrednosti. Nema kulture bez uvažavanja i poštovanja, različitosti.Mi stalno imamo tendenciju da popravljamo i ispravljamo nekog drugog, retko kada pogledamo sami sebe. Neće nam biti bolje dok mi sami ne budemo bili bolji, dok mi ne budemo bili odgovorni i merili svaku reč koju ćemo u javnom prostoru izgovoriti, počevši od ove sale ovde i bilo gde, pa čak i u našim mikro sredinama, u našim porodicama, sa našim prijateljima.Dok god ne budemo podigli odgovornost za izgovorenu reč, na najviši mogući nivo, ne možemo promovisati ni prave vrednosti, ni kulturu. Onda kada pogledate i mediji su posledično takvi kakvi jesu zato što vlada jedna površnost i sistem vrednosti je ključna reč kojoj moramo da se pozabavimo ukoliko želimo da odgovorimo na sve ono o čemu sam govorila i u načelnoj raspravi, što jesu kulturne potrebe svih građana Srbija. Moramo promovisati prave vrednosti, a onda da vratimo kulturu i da je dovedemo do svakog, bukvalnog svakog građanina ove zemlje. Hvala.

ima narodni poslanik Marko Atlagić.Izvolite. **Marko Atlagić** Samo nekoliko rečenica.Drago mi je da ovako imamo i različita mišljenja, ali ipak na koncu približno ista o kulturnim vrednostima. Tačno je da trebamo odrediti koje su to kulturne vrednosti, a u prvom redu i moralne vrednosti.Moram da naglasim, kada je u pitanju nacionalni identitet srpskog naroda, ali ne samo u Srbiji, nego širom sveta, da mi nismo imali čak ni podatak u koliko država, gde, koliko našeg naroda živi. To je bio problem.Sada se zalažemo za jedinstvo ukupnog srpskog kulturnog prostora, ali ne samo srpskog naroda, nego i nacionalnih manjina. To je ono što je jako bitno. Ako mi tražimo u Rumuniji

Ukupno u 16 zemalja, po meni, sada da ih ne nabrajam, dva miliona Srba. Pokušavamo izučavati nacionalni identitet u svim tim državama. Da bi to postigli, nije dovoljno da Matica samo radi, nego i te države u kojima su Srbi kao nacionalne manjine i da isto reciprocitetom, na neki način osiguravamo u matičnoj državi, kao što to radimo u poslednjih sedam, osam godina sve više, pogotovo u Vojvodini.Da li smo dostigli određeni nivo? Jesmo. Da li treba još više unapređujemo nacionalni identitet i manjina i naroda itd? Dabome da jeste. Ali, kada se radi o kulturnim ustanovama onda su su kulturne ustanove, ustanove gde se čuva ne samo nacionalno blago našeg naroda nego i drugih naroda. Izučavanje i prožimanje kultura je izuzetna stvar. To je ono što ministarstvo u zadnjih sedam, osam godina izuzetno dobro radi. Dali je to dovoljno? Naravno da nije. Zalagaćemo se svi skupa da to bude do određenog nivoa.Nije dobro da tamo gde je srpska nacionalna manjina u drugim državama da stalno kažemo da su ugroženi tamo gde nisu, npr. u Rumuniji. Ja mislim da ima zavidan nivo, ali isto tako i Rumunima zavidan nivo treba osigurati kao što ima i u matici Srbiji. Neću da napominjem druge države. Mađari na primer. Ali, nije dovoljno samo jedna ili dve nego sve nacionalne manjine u Srbiji i mi prilično vodimo računa. Dostigli smo određeni nivo. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno.Da li su druge države u Evropi i šire osigurale određena nacionalna prava srpskom narodu? Neke jesu dostigle nivo, neke nisu. Mislim da u celini je dobro što smo definisali, kako koleginica Dragaš kaže jedinstvo srpskog kulturnog prostora. To je dobro. Da bi to postigli potrebno pod broj jedan stabilnost. Verujem da ćete se svi složi s tim. Šta to znači?Ja ću citirati predsednika države unazad tri dana. Baš povodom toga citat „i da naša dece ne ginu, ne idu u sukobe, da ne izgubimo ni jednu teritoriju i da nam niko ne proglašava nezavisnost, niti se otcepljuje od nas, kao što je to bio slučaj za vreme Đilasa, Jeremića, Tadića“ završen citat. To je suština. Dakle, da li je to lako? Nije lako. Da li treba mnogo truda ne samo vrha države, nego svakog pojedinca, kulturnog radnika i onog u mesnoj zajednici i na nivou Republike, kako god hoćemo.Tačno hoćemo.Tačno je, slažem se sa kolegama iz opozicionih stranaka da i stranke trebaju izučavati kulturni identitet i srpskog naroda, ali i manjina, kao što to rade, što su kolege prethodni govornici izučavali. To radi i SNS. To je radila i radikalna stranka, radi i sada. Tačno je da trebamo voditi računa i prožimanje kultura, ali vlastitog naroda, ali i tamo gde je naš narod nacionalna manjina, u dalekoj Australiji npr. Od Australije, Amerike, pa evo sve do naših susednih zemalja.Naš je prostor je bio u ratnom sukobu. Nama je potrebno, dame i gospodo, stabilnost, ovo što je predsednik rekao i pedagogija mira. Ja sam juče govorio to. Za vreme obrazovanja u nastavne planove i programe, ali i ono što su juče kolege i koleginice rekle da redefinišemo nastavne planove i programe i udžbenike zaista da ne pišemo zarad, izvinite u navodne znakove nekakvih para, nego da to ljudi uzmu od struke.Dakle, stabilnost broj jedan, pedagogija mira na svakom koraku. Dalje, definisali smo i jedinstvo kulturnog prostora. I to je dobro. E, kada osiguramo stabilnost i ekonomski boljitak zemlje, kao što sada imamo četiri cela, preko četiri BDP, ali da povežemo sa jučerašnjim obrazovanjem. Da smo imali kvalitetan kadar kvalitetan kadar da su znali unazad 10, 15 godina naši studenti digitalizaciju mi bi danas imali 8%. To je suština obrazovanja. To znači aktualizacija nastavnog programa, počevši od istorije, preko ekonomije itd.Zamislite, juče prof. Radonjić, danas iznosi, on se čudi nekakvoj digitalizaciji. Pa profesor na ekonomskom fakultetu, ekonomiju predaje gospodo

radi.Njemu je važno kritikovati zarad nekih malih ličnih interesa itd. I, to se potpisuje kao profesor univerziteta na fakultetu, a nije u političkoj stranci kažu. E, ne može to tako gospodine profesore, samo kao profesor može se potpisati.Dakle, sad da se vratimo na ovaj deo. Mislim da je sasvim u redu i da političke stranke promovišu dela svojih, ajde da kažem od osnutka svake političke stranke, svojih stranačkih prvaka, ali i nacionalne manjine kao što to rade neke više neke manje. Mi se zaista u zadnjih osam godina borimo za to, ali isto tako tražimo i u jedinstvu srpskog kulturnog prostora, da i to drugi rade prema našem narodu.Kada smo juče govorili o arhivima. Arhivi nisu samo ustanove gde se čuva i vrši valorizacija i kategorizacija arhivske građe zajedno sa davaocima i korisnicima itd, neguje nacionalno blago ne samo našeg naroda nego i drugih naroda i narodnosti počevši od od opštinskih arhiva do republičkih itd. Ajde da kažemo to nacionalno blago je i svetsko blago. To je suština. Kada sam jedan rad pisao za Novi Pazar od 1945. do 1947. nisam samo o Srbima pisao, nego i o muslimanima, odnosno bošnjacima kako sada kažu. To oni znaju koji čitaju časopise. To je suština.Kada govorimo o srpskom narodu, izučavamo, moramo se baviti i sa susednim narodima jer se prožima i kultura i jezik i nauka itd. Ne možemo znati istoriju jednog naroda, a drugog ne znati. To je jako interesantno. I, po vertikali, ovo podvlačim, istoriju naroda našeg moramo izučavati po vertikali. To znači, od starog veka, a rekli bi arheolozi i ranije, do današnjeg dana, ali i drugih naroda i prožimanje istorije i jedne i druge, nikada nećemo zatvoriti proces. Ono što je jako bitno i u kulturi i u nauci. Ako kažemo da jedna istina nema nauke, gospodo. Nauka je otvoreni proces. Mogu reći do današnjeg dana, najstariji pečat kneza Stojimira, ali možda sad, evo sad kolega moj, da mu ime ne kažem, sedi u Arhivi Srbije, našao da neko još ranije. Dakle, pomerili smo, uzmemo pečat taj, za sto i nešto godina postojanja srpske države i tako dalje. Ili najstarija kancelarija na ćirilskim poveljama na ćirilskim poveljama u Dubrovniku iz 13. veka. Dakle, nikad proces ne zatvaramo, isto i kulturi tako, uvek otvaramo i moramo biti otvoreni.Srbija zaista u tom smisli je postigla određeni deo, pogotovo zadnjih godina, gospodine ministre, ali nikada nije dovoljno, da nas nacionalne manjine krivo ne protumače. Uvek je manjina na svetu ima veći osećaj ugroženosti i srpska manjina veći osećaj ugroženosti u susednim državama. To je psihološka, to je percepcija na kraju, uvek manjina bez obzira na nacionalnost, stalno da smo ugroženi. Naša manjina kojih danas nema one smatraju da su ugrožene, zato oni ne dolaze ovde u Skupštinu, jer hoće da su akteri, a ne žele program. Oni jesu manjina, ali moraju imati program, oni smatraju da nemaju nekakve izborne uslove. Uvek ćemo se zalagati bolje, ali osećaj manjine je uvek osećaj. Dajte, koliko god hoćete dosta manjini i ona će imati taj oseća, ali postoje merila, ovo što ste rekli, određena međunarodna. Mislim da mi u tom smislu dobro radimo.Što se tiče kulturnog identiteta, jedinstava srpskog naroda, moram reći, da li je to dovoljno? Nije. Ali, da mi je drago da znamo danas, u 13 zemalja da ima dva miliona 31 hiljadu Srba, a to nismo znali unazad pet godina. Kada je u pitanju kulturan baština i tako dalje.Neću da govorim koliko je materijalno, jer ste vi ministre juče govorili o tome, ne samo ovde u Srbiji nego i u susednim zemljama. Imamo institut srpski u susednoj zemlji jednoj, imamo problema sada, ali on postoji, on je osnovan, ali imamo časopis. To je suština. Da li je to dovoljno. Nije, ali nije dovoljno ni mađarskoj manjini dostignuti nivo. Ovde se traži više, kao mi u Mađarskoj i tako dalje. Reciprocitet, teško ga je postići, ali vodimo računa o tome. Ispunimo svoje, imamo pravo, ono što često predsednik Vučić kaže, tražite kod drugih.Mislim da Srbija zaista o tome vodi računa. Ali, šta ćete brojni smo narod, pa taj osećaj manjine uvek ide na većinu, to je u psihologiji čoveka, veća. Naša odgovornost, ali i obaveze manjine da ispuni, većine u drugim državama manjini našoj. To je suština. Da li ispunjava? To je druga stvar. Zadnja rečenica, za sve ovo su kadrovi potrebni. Da li ih imamo? Ministar je u obrazloženju zakona jednog, drugog i trećeg, izuzetno su dobro obrazloženi zakoni, nemamo dovoljno.Da li činimo određene napore? Činimo. Da li je dovoljno izdvajanje za kulturu 1%? Nije. Ali, ovo podvlačim, što ste podvukli u obrazloženjima zakona, ako sredstva ravnomerno, od opštinskih arhiva do republičkih i biblioteka, raspodeljujemo, i ovo je vrlo važno, namenski, e, tu imamo problema. e, tu imamo problema. Tu su rukovodioci kulturnih ustanova bitni. Zato su uslovi za izbor svakog direktora jako bitni.Jer, mi smo imali situaciju - važno je biti direktor i da ima određene finansijske koristi. Nema toga više. Ima, hvala bogu, ali svodimo to na minimum. Borimo se da toga manje bude, da iz ljubavi radimo taj posao.Ja se zaista kao profesor čitavog svog života zalažem za rečenicu - nema lošeg studenta, za mene kao pedagoga, ima loši uslovi u kojima je neko dužan da ih stvori i loš profesor. Ne može biti loš student na fakultetu ako daje sve od sebe. On ima pravo da kaže profesoru - profesore Atlagiću, ja to ne znam. Ja sam doživljavao na prvoj godini studija, na istoriji, da nisu znali zbrajati i oduzimati, a potrebno mi je za istorijsku hronologiju množenje, deljenje, itd. On ima pravo da dođe na fakultet da ne zna. Ja sam njima rekao - imate pravo, gospodo studenti, da ne znate. Ja nemam pravo kao profesor da vas pustim, ne mislim ocenu, da vas dovedem u drugu godinu a da vas to ne naučim. E, to je suština. To znači voleti svoj posao. Onda ćemo dobiti i studente, a onda će i roditelji to shvatiti.Najvažnije je, juče ste rekli sve, kada je obrazovanje u pitanju, treba voleti posao koji se radi. Nažalost, da li svi to činimo, neka to drugi procene. Hvala. Zahvaljujem.Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljamo u 15.00